Gospođe i gospodo zastupnici počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika, članak 180. do 184. "Aktualno prijepodne" održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda, Prelazimo na postavljanje pitanja. Gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pitat ću ministra pravosuđa gospodina Šimonovića. Moje pitanje se odnosi na primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. ide sporo ili u nekim segmentima ne ide? Da je to tako uočila je i Vlada Republike Hrvatske pa je donijela akcijski plan za ubrzano i dosljedno provođenje toga zakona. I ja ću vas danas pitati samo za segment zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u državnim službama. Moje pitanje glasi. Koje su mjere do sada iz akcijskog plana poduzete da se ubrza zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina sukladno tom akcijskom planu,

Hvala lijepo. Dakle, Ustavni zakon je dobio akcijski plan koji treba doprinijeti njegovoj učinkovitoj provedbi. Radi se i o odredbama akcijskog plana koje se odnose na pravosuđe. Akcijski plan donijet je u lipnju 2008. on se odmah počeo provoditi, premda se on još uvijek razmatra u nekim tijelima Europske unije. Naime, donošenje tog akcijskog plana je i jedno od mjerila koje je Europska predvidjela za otvaranje poglavlja 23. – Pravosuđe i ljudska prava. Dakle, neformalne ocjene tog našeg akcijskog plana su dobre. Mi ćemo taj akcijski plan odmah kada dobijemo zeleno svjetlo iz komisije koje bi trebalo skoro stići, stavit ćemo ga na Internet stranice, obznanit ćemo ga. Ja bih se htio zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u njegovom koncipiranju uključujući i predstavnike manjina. Ono što mogu reći međutim je da mi nismo čekali da Europska komisija da svoj blagoslov, nego su neke mjere već poduzete. One se prvenstveno odnose na statističko praćenje evidencija i ustanovljenje stanje, uključujući upotrebu manjinskih jezika u sudskim postupcima, a i praćenje strukture zaposlenih u pravosudnim tijelima. Dakle, snimanje stanja je u tijeku, a naravno vodit će se računa u provedbi akcijskog plana i o nacionalnoj strukturi u pojedinim pravosudnim tijelima. Ja sam spreman svakako i pismeno dati odgovarajuće podatke kao dopunu svojeg usmenog odgovora.

primjenom odredbi Ustavnog zakona. Ja vrlo respektiram tu obavezu prema Bruxellesu. Meni se čiji da je još veća obaveza prema našoj praksi. Nevolja je u tome što smo još uvijek u fazi rekao bih edukacije i u fazi uvjeravanja brojnih službi i osoba da ih uvjerimo da odredbe zakona doista treba provesti. Ja vam zahvaljujem na pisanom odgovoru. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, ministri u Vladi, kolegice i kolege. U istočnom dijelu moje županije Brodsko-posavske u mjestu Velika Kopanica rođen je otac hrvatskog školstva Ivan Filipović koji je između ostalog rekao: "Kada bih se ponovno rodio opet bih bio učitelj.". Stoga ja kao prosvjetni djelatnik kome je ta tematika u srcu i pri srcu postavljam pitanje ministru znanosti, obrazovanja i športa gospodinu Draganu Primorcu. Gospodine ministre, u kojoj fazi je izrada nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj, osnovno školstvo i srednje školstvo? Hvala. Hvala. Gospodin ministar Primorac. Izvolite. **Primorac, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zastupniče, sve kolege nazočne. Pitanje i uistinu pitanje nacionalnog kurikuluma je jedno od pitanja koje muči hrvatsko obrazovanje ja bih rekao u posljednjih nekoliko desetljeća. Hrvatska je uglavnom rješavala svoje pitanje obrazovnih procesa kroz nastavni plan i program koji nikada nije jasno imao definiran ishod obrazovanja, koji nikada nije jasno imao poveznicu cijele vertikale obrazovanja, predškolskog obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja. Mi smo na početku mandata prije otprilike pet godina prikupili najkompetentnije ljude u segment obrazovanja daleko od svih ideologija, politika, ljude koji su najkompetentniji u tom području. I meni je zadovoljstvo reći da nakon donošenja okvirnog plana za izradu nacionalnog okvirnog kurikuluma da je nedavno bila predočena i strategija za izradu, razvoj nacionalnog kurikuluma za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon što je više od sto eksperata i stručnjaka radilo na ovom procesu koji vrlo jasno nameće obrazovne vrednote obrazovnog procesa, koji vrlo jasno govori koja su obrazovna postignuća i ishodi po pojedinim razinama obrazovanja, koji vrlo jasno govori da je škola usmjerena i poučavanje prema učeniku ali vrlo jasno definira kompetencije modernog učitelja. Meni je zadovoljstvo reći da je jučer Nacionalno vijeće za izradu kurikuluma donijelo Prijedlog nacionalnog okvirnog kurikuluma koji je prvi put u hrvatskoj povijesti ikada donesen, i ranije. Ja bih želio zahvaliti svim tim stručnjacima koji su uistinu napravili jedan dokument koji ide na javnu raspravu u periodu od mjesec dana a nakon te rasprave on će u cijelosti biti donesen jer Hrvatska kreće sa tzv. kurikularnom obrazovnom reformom gdje će u kompletnom nastavnom planu i programu po prvi put biti vrlo jasno postavljeni ishodi obrazovanja koji su u svakom trenutku potpuno komplementarni ishodu obrazovanja jednog učenika u Engleskoj, Francuskoj ili bilo kojoj drugoj državi. To jamčim, da cijela vertikala hrvatskog obrazovanja će biti zasnovana na znanstvenim principima i ono što je najvažnije ona će biti prilagođena svim potrebama gospodarstva, društvenog ja bih rekao utjecaja i ostalih svih segmenata. Poseban moment je usmjeren prema osposobljavanju nastavnika za primjenu kurikuluma. I meni je zadovoljstvo reći da je doslovno cijeli obrazovni sustav ovih dana mobiliziran u izradi nacionalnog kurikuluma. Ja mislim da donošenjem nacionalnog kurikuluma, okvira obrazovni sustav Republike Hrvatske od vrtića pa do doktorskog studija će biti definiran sa vrlo jasnim ishodnim kompetencijama učenika u osnovnoj, srednjoj, visokom obrazovanju kao i na doktorskom studiju. Time je Hrvatska zatvorila u cijelosti jedan obrazovni ciklus. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine ministre na ovom odgovoru. Izuzetno sam zadovoljan sa odgovorom i poručujem samo naprijed, hrabro naprijed. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Hvala. Gospodine predsjedniče. I da ovo ne bi bilo zahvaljujem na pitanju i zahvaljujem na odgovoru ja ću svoje pitanje uputiti ministru Pankretiću. Prije samo nekoliko dana Hrvatska je po mišljenju veleumnih članova Vlade izbjegla financijsku krizu. Stanje je bio kao u bajci ako se izuzmu razne afere od zdravstva, financija do Ministarstva unutarnjih poslova, organiziranog kriminala, obilaska stranih stadiona, priča o stezanju remena, neisplati božićnica, zamrzavanju plaća, mogućeg prezaduženja države, nereagiranja Državnog odvjetništva na izjave bivšeg generala Rojsa. Bit će pitanje, samo se vi saberite, strpite jer nakon tih izjava tu želim zaštititi prije svega instituciju Vlade Republike Hrvatske. Netko treba završiti u zatvoru, ili Rojs ili oni koji su prozvani oni koji su prozvani itd. No, da stvar nije bolja ni u poljoprivredi i u ovom vašem mandatu nastavlja se jedna saga o pšenici, ne samo o pšenici nego tu je i uvoz svinjetine, govedine itd. Proizvođači poslije svake sjete vjeruju u bajku, da će dobiti adekvatnu nagradu za svoj rad a dobiju gotovo ništa. Prošlogodišnju žetvu su jeftino prodali država a država je pak tu pšenicu jeftino izvezla, oko 400 tisuća tona. Silosi otkupljivača i ambari proizvođača su puni a robne rezerve su prazne. I tamo nema pšenice koliko bi trebalo biti kao strateška rezerva. Moje pitanje upućeno vama je da li spremate novu pšeničnu aferu u kojoj ćete jeftino prodavati a skupo kupovati? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ministar Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Uvaženi saborski zastupniče, najljepše se zahvaljujem na pitanju. I odgovor je definitivno da ne pripremamo nikakvu aferu i mislim da što se tiče pšenice ove godine možemo vrlo jasno reći hvala dragom Bogu bila je dobra, rodna godina i imamo rekordne prinose što se tiče pšenice. Mogu također naglasiti da možete pitati bilo kojeg proizvođača pšenice ove godine i reći će vam da je izuzetno zadovoljan jer je i cijena bila zadovoljavajuća a kada se uzme u obzir koji su troškovi bili na početku same sjetve pšenice onda će vrlo jasno reći da nikad do sada nisu tako zaradili kao ove godine na pšenici. I to je gotovo jednoglasno. Moram reći pšenica je spremljena. S obzirom na cijenu mi očekujemo da će se određene stvari promijeniti kao što je već učinjeno i kod brašna s obzirom na snižavanje cijena, a vjerujem da će biti i dakako u daljnjoj mlinsko-pekarskoj industriji to poduzeto na ostalim proizvodima. ne očekujemo nikakve afere, čak štoviše sa ovom žetvom pšenice i ukupno smo vrlo zadovoljni. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Normalno da ja nisam zadovoljan vašim odgovorom jer samo podaci za uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda za razdoblje od siječnja do rujna 2008. godine su najlošiji od postanka samostalne Republike Republike Hrvatske. Razlika između uvoza i izvoza u negativi je za gotovo milijardu američkih dolara. A danas u Slavoniji i u Hrvatskoj imate na tržištu i pšenicu iz Mađarske. Isto tako Hrvatska je uvezla i preko 50 milijuna kuna kukuruza, a danas proizvođači ne znaju gdje će, gdje će uskladištiti kukuruz i to u prvom tromjesječju ove godine. Ja od vas zahtijevam pisani odgovor ne samo o pšenici nego i o cjelokupnoj bilanci uvoza svinjetine, govedine, kukuruza. Dakle svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali smatram da osobno ovaj resor poljoprivrede

Gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Gospodine predsjedniče, poštovana gospodo pitanje želim postaviti ili premijeru gospodinu Sanaderu ili gospodinu Polančecu potpredsjedniku Vlade. Dobit hrvatskih banaka za prvih 9 mjeseci iznosi 4,8 milijardi kuna ove godine. Ona je za 31% veća nego lani u istom vremenu ili lani je dobit banaka na godišnjoj razini iznosila 5,1 milijardu kuna, a ove će godine dobit banaka iznositi između 6 i po i 7 milijardi kuna. Upravo onoliko za koliko smo krajem devedesetih, početkom 2000. prodali ove sanirane državne banke. Ono što je neshvatljivo da Hrvatska država ne želi dokapitalizirati jedino dvije svoje, jedine dvije svoje banke. Mislim na Hrvatsku poštansku banku i Croatia banku. Ne znam, valjda da strane banke izvlače dobit iz zemlje. Zagrebačka banka za 9 mjeseci imala je dobit milijardu 520 milijuna kuna, Privredna milijardu i 40 milijuna kuna, Erste 760, Raiffaisen koji ima ogromnih problema u Austriji 510, Hrvatska poštanska banka svega 140 milijuna kuna. Krediti u Hrvatskoj, mislim na kamatu, rastu. U svijetu padaju, a banke su im nestabilne a nama su tobože stabilne. E sad pitanje. Poslodavci traže formiranje interventnog fonda za poduzeća posrnula zbog globalne krize. Spominje se u medijima čak nekih 15 milijardi kuna. Ne znam otkuda im to ali da li Vlada razmišlja formirati neki interventni fond za građane koji bankama u ovom času duguju 120 milijardi kuna. Poduzeća duguju 80 milijardi kuna, a kojima su krediti u zadnja 3,4 mjeseca narasla za, narasli za 30 do 40 posto. Znači što će biti sa ovim interventnim fondovima? To je pitanje koje u ovom trenutku tangira zasigurno svakog građanina ove zemlje. Ivo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče hvala na pitanju. Ono je i aktualno u ovom trenutku, a mislim da je i potrebno ga javno i postaviti i na njega javno odgovoriti. Prije svega informaciju počet ću sa podatkom koji ste naveli oko dobiti banaka i ne samo ove godine nego svih proteklih godina. Prema informacijama koje smo dobili i dobivamo iz Hrvatske koje su većinom u stranom vlasništvu, govorimo o njima, ne govorimo o hrvatskim bankama, doći ću i na njih ali prvo, prvi dio vašeg pitanja se odnosi na banke u stranom vlasništvu. Prema informacijama dakle HNB-a ako su nam dali pogrešnu informaciju ja je pogrešno citiram. Banke iz dobiti od 2002. godine nisu izvlačile dobit vani nego su je reinvestirali ovdje. Prema tome to je jedna iznimno važna stvar u trenucima kada svi s velikim pravom kritiziramo banke jer se dižu kamate i jer tražimo i od njih da zajedno sa svima nama u hrvatskom društvu dijele ovaj trenutak. Prema tome od činjenice da se, da imamo najave da će se dizati kamate na već postojeće kredite koje je stanovništvo kod banaka sklopilo do najave dizanja kredita u astronomske visine za sve pa i za državu, pa i za državu. Ministar financija je razgovarao s njima u jednoj prigodi pa smo vidjeli koja su očekivanja koja su već danas negdje 13% ali mogli bi ići negdje i do 20%. To moramo spriječiti i mi apeliramo, ja koristim i ovo vaše pitanje i saborsku govornicu da apeliram na banke da se ponašaju kao što su se i do sad ponašale. Očekujem da banke majke neće iznositi depozite vani. Učinit ćemo sve, mi tu nemamo kao izvršna vlast i fiskalna vlast koja vodi fiskalnu politiku nemamo puno instrumenata ali ima centralna banka i ona će učiniti sve prema najavama da se to spriječi. E sada kad je riječ o hrvatskim bankama mi idemo u dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke i radi se na modelu dokapitalizacije Hrvatske poštanske banke. Kad je riječ o Croatia banci moram podsjetiti da je ona već jedanput u prošlosti bila dokapitalizirana ali to ne isključuje apsolutno mogućnost da je dokapitaliziramo i sada ili da idemo u privatizaciju s Croatia bankom. Sa poštanskom bankom idemo dakle sa dokapitalizacijom. Poslodavci su ovih dana i poduzetnici govorili o jednom interventnom fondu ukoliko neke firme počnu propadati, zatvarati radna mjesta, otpuštati radnike. Naprosto zatvoriti posao svoj. U tom slučaju mi svi skupa moramo znati i razumjeti da bez tih poduzetnika, bez tih firmi, bez gospodarstva nema ni radnih mjesta, nema ni plaća, nema ni prihoda u proračunu. I u tom smislu je bio prijedlog poslodavaca. Nisam njihov odvjetnik samo objašnjavam koji su razlozi bili koje oni iznose ovih dana i na tripartitnim sastancima i u javnosti. Naravno da trebamo prije svega razmišljati o stanovništvu. I sad dolazim na zadnji dio vašeg pitanja. I ono što je Vlada mogla ovdje napraviti kad je riječ o odnosu s bankama jer ste i o tome govorili. U tom kontekstu mi smo napravili uz vašu potporu, Sabor je jednoglasno to prihvatio i ja želim zahvaliti svim klubovima i svim političkim strankama koji su glasovali za to da dignemo jamstvo sa 100 tisuća na 400 tisuća kuna. E sad, mi duboko vjerujemo da sa svim ovim mjerama, sa mjerama s kojima ćemo doći u pogledu proračuna pred Hrvatski sabor vrlo skoro kad završimo raspravu sa socijalnim socijalnim partnerima, gdje ćemo predložiti i želimo predložiti da deficit proračuna bude 0% u 2009. godini sa čitavim nizom mjera. Onda očekujemo raspravu i oko daljnjih mjera kada je riječ u pogledu zaštite stanovništva. Prvu mjeru smo postigli, postignut je mir, izbjegnuta je panika, izbjegnut je stampedo na banke koji bi se definitivno dogodio da nismo jamstvo sa 100000 kuna podigli na 400000 kuna. Banke su odahnule. Čak štoviše sada ima ljudi koji umjesto da štede ili drže u čarapama su spremni i staviti na banku, ali naravno pod uvjetom da banke majke taj novac ne povuku sutra ako dođe situacija teška u njih i da kažu pa idemo mi spašavati u nas situaciju, šta nas briga za Hrvatsku. tu je sada umijeće države i to je ono što vam mogu ovdje reći da će Hrvatska središnja banka učiniti sve da se to spriječi. A mi sa našim mjerama koliko možemo kao izvršna vlast na to utjecati. I da zaključim. Budući da je kolega zastupnik malo prije spomenuo da se ukidaju božićnice. Nikakve se božićnice ne ukidaju i nikakvi se božićni darovi ne ukidaju, ali se ukida ono i to je naš prilog štednji, da javna poduzeća u državnom vlasništvu jedni drugima daruju poklone za Božić. Djeci da i božićnice da, ali menadžeri međusobno ministrima, zastupnicima ne. To je bio smisao te te mjere Vlade. Dakle, rezanje reprezentacije. Darovi za djecu ostaju, božićnice ostaju. **Kajin, Damir (IDS)** Istina je ovo što je rekao premijer od 2002. do danas nisu banke izvlačile dobit. Mi imamo problem za prvih 6 mjeseci da su Pliva, THT izvukli 519 ili ili 17 milijuna eura. Ali mi moramo sjesti, mi moramo ljudima reći istinu gdje smo, što ih očekuje. Hrvatska će preživjeti 2009. godinu sa 40, 50000 radnih mjesta manje no što imamo danas, sa tisućama osobnih bankrota, sa tisućama ugašenih tvrtki i bez reprograma obveza gospodarstvu ali i građanima prijeti kolaps i gospodarskim subjektima, a onda to znači obiteljima, a možda i državi. Pad Crobexa, pratimo šta se dešava. Vraća nas u 2005. Država će se spasiti. Ne znam ovi fondovi će nelikvidnost države riješiti, ali uz reprogram, bez reprograma građana i poduzeća mislim da se svima nama čitavoj naciji loše piše. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru Primorcu. Svakako neću pitati zašto još nije usklađen Statut grada Daruvara ili zašto češka djeca ne mogu ići u češki vrtić već ću pitati zašto stvaramo nove probleme. Grad Ilok sa 12,5% Slovaka nakon mirne reintegracije, nakon povratka, obnove obnavljao se i suživot. Važnu ulogu pored obitelji imala je crkva, za Slovake Evangelička crkva za evangeličkim svećenikom, misama i vjeronaukom na slovačkom jeziku. Danas 10 godina kasnije vjeronauk predaje vjeroučitelj koji nije evangelik, predaje ju uz prevoditelja. Roditelji pitaju zašto se krši Ustavni zakon u instituciji škole, odnosno kada će njihova djeca imati vjeronauk na materinjem jeziku? To traže roditelji, to traži Vijeće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije.

gotovo sve, tako da zapravo ja ne znam što bih drugo mogao reći. Ministarstvo je ispoštivalo svoju obvezu, otvorilo radno mjesto, a moj utjecaj na biskupa Evangelističke crkve nije toliki da ja mogu odrediti koga će on poslati da drži vjeronaučnu nastavu. I tu je bit. On je jedina osoba koja odlučuje tko može držati vjeronauk kao što je slučaj kod Katoličke crkve gdje nadležni biskup ima pravo to držati i raditi, a ono što je ključno da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo program i satnicu i mi iza toga stojimo. Ja se s vama slažem da je moguće pronaći boljeg vjeroučitelja. Ja ne mogu ulaziti u njegove kompetencije, ali možda je prirodnije da ne bude prevoditelj. Ali ponavljam, isključivo to nije riješeno čak niti Sporazumom koji je potpisan 2003. godine između Evangelističke crkve u Republici Hrvatskoj i Vlade Republike Hrvatske gdje nije izrijekom spomenuto da odgojno-obrazovni rad na jeziku nacionalne manjine pripadnika Evangelističke crkve može

i mislim da se nije smio lomiti na djeci, odnosno nije se smio lomiti upravo na manjinama. Jer Ustavni zakon o pravima manjina kaže da o ovakvim promjenama i kada je u pitanju uporaba jezika, odnosno onih 5 predmeta koje se uči u školi da je nužno dobiti mišljenje i Vijeća za nacionalne manjine, u ovom slučaju slovačkoga vijeća. Ovo je donijeto jednostrano, a tim više što je donijeto od dijela Evangelističke crkve koja jednako tako nije priznata kao onaj dio drugi i mislim da bi trebalo biti jasno u državi da ako Luteranski savez nije podržao ni jednu, jedan segment Evangelističke crkve da treba pričekati rješenje, a ovo je preuranjeno rješenje kojima su se dokinula određena manjinska prava. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi članovi Vlade, kolegice i kolege. Pitanje upućujem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Ivi Sanaderu. Gospodine predsjedniče, ovih dana u središtu pažnje su vaše krizne mjere. Neki vas snažno podržavaju, drugi vas oštro kritiziraju. Na žalost tako to obično biva u nas da se sve svede na crno-bijelu tehniku bez ozbiljnije analitike. Nitko ne postavlja pitanje da li je bolje zamrznuti plaće ili dapače povećati plaće onim službenicima koji rade kvalitetno i stručno, a otpustiti one koji to ne rade i koji su evidentno nesposobni. Krizno stanje je prilika za to. Nitko ne postavlja pitanje zašto su tako velike razlike u plaći između lokalne i regionalne samouprave i državne uprave. Nitko ne postavlja pitanje zašto su tako velike plaće pojedinaca u javnim poduzećima u javnim poduzećima iako imaju praktično monopolno tržište. Nitko ne postavlja pitanje zašto jedan laboratorijski tehničar koji radi u MUP-u, u bolnici i na sveučilištu imaju tako ogromne razlike u plaći. Svi su plaćeni iz proračuna, rade isti posao, ista školska sprema. Nitko ne postavlja pitanje zašto ljudi, evo u ovoj zgradi koji umnožavaju ove materijale stotine tisuća stranica po sjednici imaju koeficijent 0,62, a naši vanjski članovi odbora saborskih 0,80 za 30, 40 minuta rada mjesečno. Slično je, gospodine predsjedniče u nadzornim odborima, upravnim odborima državnih poduzeća. Nitko ne postavlja pitanje da li će lakše remen stegnuti i za nekoliko rupica naš ministar financija ili radnik u "3. maju". Obzirom da se ova pitanja sustavno zaobilaze, ja bih vas molio da nam kažete da li Vlada osim ledenih mjera namjerava poduzeti i neke proaktivne mjere izlaska iz ove krize. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Predsjednik Vlade, gospodin Ivo Sanader. Izvolite. Hvala lijepa gospodine zastupniče na ovom pitanju. Ono je kao i prethodno pitanje meni upućeno, ide u srž aktualne situacije, u srž problema i izazova. Ovo su zaista teška vremena i teški izazovi i ja to ne niječem i sve ovo što ste vi iznijeli ovdje stoji i puno toga još više. Primjerice, stoji činjenica da smo mi morali kroz ovo mandatno razdoblje vraćati veliki dug po odlukama sudova zbog onoga što je bivša koalicijska Vlada smanjila plaće za 20%. Da nismo morali platiti ne znam koliko milijardi, milijardu milijardu i 200 milijuna kuna, mogli bismo ih upotrijebiti u nešto drugo. E sad, e sad ja znam da se s tim teško nositi, ali nije to odgovor moj. Znam da vas je sram, ali to nije moj odgovor. Moj odgovor je slijedeći. Bez obzira na tih milijardu i 100 milijuna koje smo morali platiti po sudskoj odluci koja je poništila odluke bivše Vlade, mi smo u ovoj situaciji predložili čitav niz mjera i ja ću ih sada izreći. Prije svega, proračun je svake godine u protekle 3, 4 godine, protekle 3 godine barem rastao za oko 10 milijardi kuna. Rastao je. Bogu hvala da je rastao jer smo imali dakle rast gospodarstva, imali smo prihode i mogli smo pokrivati sve ove projekte za koje ste neke i vi bili. E sada, ove godine je također bio prijedlog iz raznih resora naših kolega ministara, pa i u dogovoru sa lokalnim zajednicama da se ide ponovno sa nekih 10, čak i do 15 milijardi. To je bilo projekcija proračuna negdje u rujnu prije dva mjeseca. Od rujna do danas se dogodio krah financijskih tržišta i mi smo srezali te zahtjeve i pokušavamo, i to je ono na čemu sad radimo, pa ću doći onda i na plaće. Dakle, sve te projekte koji su u načelu dobri, ali ne moramo ih ostvariti 2009. godine, ne moramo ni 2010., možemo 2011. kad izađemo, ako je točno ovo što gospodin Kajin govori, a i drugi govore da neće biti samo 2009., nego možda i '10. krizna godina. Prema tome, srezali smo projekciju proračuna za nekih 15 milijardi kuna u samom začetku i sad smo tu da u situaciji kada moramo zadržati s jedne strane, i tu se apsolutno struka slaže, javne radove, radove na infrastrukturi koji mogu biti motor zamašnjak da gospodarstvo raste barem 2%, a to je naša projekcija 2 do 2,5% u 2009. godini, da uza sve druge mjere štednje kažemo da oni koji su zajedno s nama potpisali sporazum prije dvije godine da vidimo možemo li na neko određeno vrijeme ovu zadnju povišicu, jer smo već dva puta dizali po 6% sukladno tom sporazumu, možemo li tu zadnju povišicu odgoditi za neko vrijeme sa prijedlogom, i to je ono što će popodne se razgovarati sa sindikatima javnih i državnih službi, sa prijedlogom da se na jesen, već u rujnu razgovara, ne da se nadoknadi ta treća i zadnja godina povišenja od 6%, nego da se ide sa još 3 godine. To je naš prijedlog. Ovaj podatak, ovo nakon zareza što dođe nitko nije citirao u javnosti, ali je to od početka naš prijedlog koji sam predložio pred 250 pozvanih članova sindikata, svih granskih sindikata gradova, općina, poslodavaca itd. Prema tome, jednako tako sam za to da to ne bude jedna mjera, nego da to bude i kad je riječ o gradovima, i tu mi je drago da su i neki gradonačelnici drugih stranaka to podržali od Zagreba do Kutine, da su to podržali župani, da su to podržali i načelnici općina da se ne ide ni sa komunalnim uslugama gore jer je pitanje kako će naše stanovništvo, o tome nitko ne govori. Zašto nitko ne govori o tome koliko su komunalne usluge početkom godine išle diljem Hrvatske od gradova gdje su HDZ-ovi gradonačelnici, do gradova gdje su SDP-ovi gradonačelnici, ili HNS-ovi, ili HSP-ovi, HSS-ovi itd., HSLS-ovi. naš je prijedlog da u ovom trenutku ukoliko ne bude dogovora, mi uvijek imamo varijantu da idemo u deficit. Da idemo u deficit. Ali deficit znači novo zaduživanje države 1% deficita je negdje oko 2 milijarde i 900 milijuna kuna. Ja vas pitam, ako se odlučimo vladajući, većina, parlamentarna većina za deficit gdje ćemo naći te novce, pod kojim uvjetima ćemo naći te novce? Prema tome, kad smo predlagali ovaj čitav paket mjera to onda uključuje jednako tako i da se ukidaju neke beneficije i ministrima i saborskim zastupnicima od besplatnog parkiranja do možda i rasprave o mirovinama, do možda i rasprave o nekim drugim stvarima o kojima smo možda jučer drugačije razmišljali jer su bila druga vremena. Prema tome, sve ovo o čemu sam govorio sve ovo o čemu sam govorio biti će raspravljeno na Saboru. Prethodno ćemo mi doći s prijedlogom proračuna pred Hrvatski sabor nakon što ga usuglasimo sa koalicijskim partnerima i sa socijalnim partnerima. Ali u ovom trenutku nema nitko pravo nijekati da dolazi kriza, da ona dolazi i u Hrvatsku i mi ćemo biti prvi u Vladi koji neće dopustiti da se kriza prelama preko onih kojima je najteže i zato smo spasili depozite u bankama i zato smo umirovljenicima vratili dug i zato smo donijeli zakon o novim umirovljenicima i zato ćemo sa Hreljom i sa HSU-om razgovarati i o božićnici, razgovarati ćemo i o onim umirovljenicima koji dolaze iz zemalja bivše države koji imaju male mirovine itd., ali sve sukladno financijskim mogućnostima u kojima se država nalazi. Jer što nam koristi ako propadne cijeli financijski sustav, onda smo svi propali. **Bebić, Teško je odgovoriti u 4 minute o ovom širokom pitanju itd. pa prema tome možda će biti prilike da se objasni, ali držimo se na neki način… Izvolite gospodine Dorić. Gospodine predsjedniče Vlade, ja sebe smatram tolerantnim čovjekom i mogu se složiti sa većim dijelom vašeg odgovora, ali se nikako ne mogu složiti da se za sve nevolje hrvatskog društva uvijek okrivljuje koalicijska Vlada. To je nekorektno, to je netočno, to je čak i neukusno. Hvala. Idemo dalje. Na redu je zastupnik gospodin Ivan Čehok. Izvolite. Gospodine predsjedniče, postavljam svoje pitanje predsjedniku Vlade, gospodinu Sanaderu. Vi ste i sami objavili na sastanku sa socijalnim partnerima i o tome se govori u javnosti da Hrvatska banka za obnovu i razvoj nije uspjela prodati obveznice i zadužiti se uz neke druge državne institucije. Mi svi znamo, svjedoci smo toga, čuli smo da su se složili s time i ekonomski eksperti u Opatiji, da o tome govore i sami poduzetnici, da u ovakvim kriznim stanjima jedino što može održati rast gospodarstva je proizvodnja i izvoz. Bojim se ako Hrvatska banka za obnovu i razvoj neće moći reprogramirati i ako neće moći plasirati nove kredite i nova sredstva za pripremu izvoza, što je do sada moram reći vrlo uspješno zahvaljujući i potpori Vlade činila, bojim se da će hrvatsko izvozno gospodarstvo stati. Kako neki od tih kredita za pripremu izvoza već dospijevaju na naplatu i kako je bilo do sada slučaj, automatski ne prolongiraju otprilike je riječ oko 3,5, 4 milijarde kuna. Ako se to bude povlačilo, ponavljam hrvatsko izvozno gospodarstvo bi moglo stati, pa će onda doći u pitanje i inače dobro osmišljena vladina izvozna strategija. Ja vas molim, postoji li kakva mogućnost pa makar i u proračunu, pa makar da svi zajedno ovdje u Saboru i mi podupremo promjenu prioriteta da se ipak hrvatskim izvoznicima pomogne, da se pronađu sredstva bilo na domaćem bankarskom tržištu što je svjestan sam teško ili negdje drugdje ili djelomice iz proračuna i da ipak ojačamo hrvatske izvoznike. To govorim i iz sasvim konkretnih primjera grada i županije i regije koja je najizvoznija u Hrvatskoj i moram vam reći da doista za sada krizu najviše možda ne osjećaju, ali se je boje upravo izvoznici, a svi mi dobro znamo da su poduzetni oni ljudi koji u svakoj krizi vide jednu mogućnost ili novu mogućnost a nepoduzetni oni koji u svakoj mogućnosti vide samo krizu. Ja mislim da mi u ovoj krizi možemo vidjeti mogućnost da ipak održimo hrvatsko izvozno gospodarstvo. Hvala. Upozoravam sve zastupnike i ministre da obrate pažnju kada počne "žmigati" **Sanader, Ivo (HDZ)** Dobro. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče slažem se s vama i zaista je istina da HABOR je pokušao dobiti kredit vani i da u ovom pokušaju nije uspio. Ali je isto tako istina da su i puno veće bankarske institucije od HABOR-a kao što je primjerice njemački KFV u još gorim problemima. Dakle ovo što se događa sa HABOR-om, a mi ćemo učiniti sve da spriječimo da se gospodarske aktivnosti koje idu iz njegovog financiranja i kreditiranja ne zaustave, dakle moj odgovor na vaše pitanje odmah učiniti ćemo sve da se to ne dogodi, samo želim staviti u širi kontekst. To što se događa, događa se svima, puno većima i puno jačima od HABOR-a. Njegov ekvivalent u Njemačkoj KFV kao što znate ima, u velikim je poteškoćama. Mi smo ove godine u proračunu imali za HABOR negdje oko 480 milijuna kuna iz proračuna. Ove godine će biti oko 500 milijuna. Dakle nećemo smanjivati onaj dio iz proračuna koji ide HABOR-u nego ćemo ga možda i povećati za neki minimalni dio. Ali ono što je bitno, ukoliko sve ove mjere zažive o kojima sam govorio u odgovoru na pitanje gospodina zastupnika Dorića i Kajina, ako sve te mjere zažive onda ćemo biti u mogućnosti da HABOR-u pomognemo, a da bi HABOR mogao pomoći gospodarstvu. I zaista da se vratim na ono, jer ne želim polemizirati. Bivša koalicijska vlast sa ovom krizom nema nikakve veze, ali neman i ova Vlada. Situacija je takva da je pitanje recesije u Europi vodećih zemalja zemalja svijeta, danas aktualno da je recesija u Njemačkoj, da je recesija u Italiji, da je recesija u Japanu. Dakle vodećim industrijskim velesilama svijeta. Prema tome mi smo tu, dobro plovimo za sada, ali siguran sam da morati ove mjere provesti da bismo mogli za nekih 6-7 mjeseci razgovarati i o HABOR-u i o pomoći gospodarstvu o onome o čemu smo malo prije govorili, tom jednom fondu, pomoći stanovništvu itd. I zato ja bez obzira na tešku situaciju ne mogu gledati s pesimizmom naprijed niti gledam, gledam s jednim realni optimizmom da bi Hrvatska ukoliko sve ovo skupa i ukoliko cijelo društvo bude zajedno ovdje i pokažemo zajedništvo, da ćemo onda moći izaći iz krize, okrznuti, ali ne tako da kao neke druge zemlje. I u tom smislu i HABOR ne treba širiti nikakav pesimizam oko HABOR-a, HABOR je u problemima i HAC isto tako, to smo već javno rekli i to, HAC nije mogao dobiti također u dva javna natječaja, u dva poziva međunarodna nije uspio dobiti određene kredite. Situacija je takva da banke ne daju više kredite, a ako ih daju, daju ih po vrlo visokim uvjetima, vrlo visokim kamatama. To je trenutna situacija i mi pokušavamo sa državnim proračunom, sa javnim financijama koje smo doveli u red, pokušavamo odgovoriti ovom izazovu i nadamo se da ćemo onda, naravno pretpostavljamo i da će turistička sezona donekle se održati na razini ili nešto manje nego što je bila proteklih godina. Ako se to dogodi onda mislim da ćemo na jesen puno biti u boljoj situaciji nego što smo danas. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pa slažem se i svjestan sam što ste dobro naveli primjer Njemačke, međutim znate i sami da Angeli Merkel su donijeli i posebne mjere koje njemačke banke subvencioniraju upravo one poduzetnike, dakle ne javnu potrošnju i kredite na javnu potrošnju, nego male i srednje poduzetnike, nešto poput ovog interventnog fonda koji se predlaže pa mislim da iz vaših riječi sam iščitao da i Vlada razmišlja o takvom jednom interventnom fondu. Mislim da bi to onda bila barem donekle kompenzacija za ove muke s kojima će se izvoznici susresti. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja ću moje pitanje postaviti gospodinu Jandrokoviću, ministru vanjskih poslova i europskih integracija i mislim da bez obzira na hrvatska vanjska politika mora ići dalje i da naše ministarstvo, naši pregovarači rade punom parom da bi se što bolje pripremilo za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. I moje pitanje bi bilo, budući je komisija početkom ovog mjeseca usvojila Izvješće o napretku Republike Hrvatske u 2008. godini, ja bih molio ministra da nam kaže kako ocjenjuje sadržaj tog dokumenta, smatra li da je moguć i realan završetak pristupnih pregovora sljedeće godine i što nam znači to što je Europska komisija prvi puta govorila i o datumu završetka pregovora. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ministar Jandroković, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovanje gospodine zastupniče. Hrvatska Vlada vrlo je zadovoljna Izvješće Europske komisije o napretku Republike Hrvatske iz razloga što to izvješće bilježi napredak Republike Hrvatske u svim područjima, u svim poglavljima o kojima se pregovara. Dakle, prepoznat je napredak Hrvatske, prepoznat je trud koji Republika Hrvatska ulaže da bi ostvarila kriterije koji su potrebni za punopravno članstvo. I ono što je posebno važno naglasiti, u svim poglavljima o kojima se pregovara Europska komisija smatra da Hrvatska bilježi napredak. Negdje je taj napredak ocijenjen velikim, negdje je ocijenjen dobrim, negdje srednjim, ali u svim poglavljima bilježi se napredak. Želim skrenuti pozornost i na bitan element koji smo možda nedovoljno isticali u javnosti. Osim što smo dobili mapu puta koja nam omogućava da 2009. završimo pregovore, u ovome dokumentu Europske komisije spominje se i to da bi kroz iduću godinu trebalo pripremiti financijski paket za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. I isto tako, već tijekom češkog predsjedanja, dakle u prvoj polovici 2009. godini, pristupilo bi se izradi ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Dakle, radi se o dva vrlo konkretna tehnička dokumenta koji samo potvrđuju našu namjeru, namjeru Europske komisije da završimo pregovore tijekom 2009. godine. Ono što isto valja naglasiti, da je ta mapa puta indikativna i da je uvjetovana. Indikativna znači da smo dobili vrlo precizan pregled razdoblja u kojima bi trebalo završavati pregovore o određenim poglavljima. Dakle, imamo i do kraja ove godine koliko bi trebalo završiti, koliko bi trebalo završiti poglavlja u prvoj polovici iduće godine i koliko bi poglavlja trebalo završiti u drugoj polovici iduće godine. Dakle, imamo jednu vrlo jasnu mapu puta. A zašto je ta mapa puta uvjetovana? Zbog toga što Hrvatska treba nastaviti i ispuniti kriterije koji su potrebni za završetak pregovora i za punopravno članstvo, zato što Hrvatska treba završiti reforme koje joj to punopravno članstvo isto tako osiguravaju. I posebno se ističe potreba napretka u područjima kao što je pravosuđe, reforma javne administracije, privatizacija brodogradilišta, borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Međutim, Republika Hrvatska spremna je to činiti, ova Vlada spremna je to činiti, ne zbog Europske unije nego u prvome redu zbog nas samih, zbog naših građana jer da i ne idemo u smjeru morali bismo to činiti da bismo Hrvatsku učinili konkurentnom, da bismo utjecali na bolji i kvalitetniji život naših građana. Želim naglasiti isto tako da je i u ovom izvješću spomenut napredak u korištenju predpristupnih fondova, da je konstatirano da su otklonjeni svi oni nedostaci koji su bilježeni u prošlom razdoblju što isto smatram vrlo bitnim elementom jer predpristupni fondovi su ustvari izvrsna priprema za one puno izdašnije fondove koje ćemo koristiti kad postanemo članica Europske unije, kohezijski i strukturni fondovi koje evo zemlje koje su sada i koje imaju sreće da ih mogu koristiti, zaista to se broji u milijardama eura. Dakle, možemo biti zadovoljni. Ovo izvješće je svakako jedna dodatna motivacija, dodatni vjetar u leđa i čvrsto vjerujem da ćemo završiti pregovore do kraja 2009. godine. Hvala lijepo gospodine ministre. Zahvaljujem se na ovako iscrpnom i pozitivnom Vašem izvješću, a ja mogu samo reći da mi u Hrvatskom saboru znači ovdje donosili smo zakone, preko sto zakona, do kraja godine će ih biti možda i 120, da smo isto radili u istom tom cilju da što brže se napravi taj posao za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. I sigurno da Hrvatski sabor neće biti usko grlo u cijelom tom poslu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi članovi Vlade, kolegice i kolege. Zastupničko pitanje upućujem ministru mora, prometa i infrastrukture, gospodinu Božidaru Kalmeti. Bolje rečeno prosljeđujem pitanje nekoliko desetaka tisuća građana koji se nalaze uz prometnicu, državnu prometnicu D26 od Vrbovca, Dubrave, Čazme i Garešnice. Prilikom izgradnje državne ceste D41 zbog prekomjerne upotrebe i prijevoza teškim kamionima nastala su znatna oštećenja na državnoj cesti D26 od Vrbovca prema Čazmi i dalje prema Garešnici. Oštećenja su takove naravi da ugrožavaju sigurnost prometa na cestama, ali i otežavaju svakodnevni život na tom području uz tu prometnicu. Hrvatske ceste očitovale su se u svibnju 2007. godine da izvoditelj radova, tvrtka Štrabad, počela sa radovima na sanaciji oštećene dionice, da bismo u listopadu 2007. godine Hrvatske ceste pismeno dale odgovor da su radovi na sanaciji iz tehničkih razloga prekinuti. Bolje rečeno prekinuti na granici županije Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske i jasno, do danas se ta sanacija, taj popravak te dionice na području županije Bjelovarsko-bilogorske nije nastavio. Budući da je od obećanog prošlo godinu dana, a sanacija ceste D 26 na području županije Bjelovarsko-bilogorske nije ni započeta dok je sanacija na Zagrebačkoj županiji završena, što vidimo i iz pismenog odgovora ministarstva da je nedostatak financijskih sredstava, pitanje je mogu li se građani i jedinice lokalne samouprave uz tu prometnicu, znači na tom dijelu županije Bjelovarsko- bilogorske, odnosno Moslavine, nadati da će sanacija pravca D 26 kao i asfaltiranje tog pravca do kraja, znači do Garešnice jer je to jedini dio državne ceste koja je makadamska cesta u ovom području sjeverozapadne Hrvatske kao i zaobilaznica oko grada Čazme naći u planskim dokumentima za sljedeće naredno razdoblje.

Gospodine poštovani zastupniče, gospođe i gospodo zastupnici. Činjenica je ovo što je gospodin zastupnik kazao, a to je da se prilikom izgradnje ili održavanja državnih cesta da se onda zbog prekomjerne upotrebe teških kamiona koji se moraju koristiti prilikom izgradnje državnih cesta ili autocesta da dolazi do oštećenja ostalih cesta, bilo državnih ili županijskih, pa i lokalnih koji oni koriste kako bi bili u funkciji izgradnje određene dionice neke od cesta. Takav je bio slučaj i ovdje je gospodin zastupnik govori, na ovoj cesti D 26 od Vrbovca prema Čazmi, a oštećenja su nastala prilikom izgradnje brze ceste od Vrbovca do Gradeca i nakon toga je puno toga i sanirano i praksa je uvijek i kada su u pitanju Hrvatske autoceste, dakle izgradnje autocesta, ali i kada je u pitanju izgradnja državnih autocesta, praksa je i to se ukalkulira u trošak, da saniraju i te ceste koje su korištene, koje su kamioni koristili, ta teška mehanizacija za izgradnju ovih drugih nekih cesta. Prema tome, prilikom izgradnje brze ceste Vrbovec-Gradec došlo je do ovoga o čemu gospodin zastupnik govori i Hrvatske ceste su već do sada puno toga sanirale i sanirat će svakako i dalje. Ja moram kazati da će već sljedeće godine započeti izgradnja ovog Bilogorsko-podravskog ipsilona od Gradeca dalje prema Virovitici u jednom pravcu i prema Koprivnici u drugoj, a na vaše pitanje gospodine zastupniče mogu odgovoriti da se građani da mogu nadati i da će sljedeće godine započeti sanacija te D 26 od Virovitice prema Čazmi i dalje prema Garešnici s tim da se u ovom drugom dijelu

evo spomenuti potrebni radovi započeti sukladno vašem odgovoru, odnosno prema planskim dokumentima koje ćemo vjerujem donijeti. Ali ono što sigurno veseli i stanovništvo na tom području da će se evo ispoštovati i planirani rokovi koji će planskim dokumentima biti donijeti, jer u nekoliko takvih planskih dokumenata ti pravci su tada izostajali. Hvala vam lijepo. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Pitanje je upućeno predsjedniku Vlade. Gospodine predsjedniče danas ali i ovih dana najavili ste mjere štednje, najavili ste i danas potvrdili da će proračun države za iduću godinu biti neznatno veći od ovog za ovu godinu. Mogućnost zamrzavanja plaća također je najavljena. Neki vaši ministri najavljuju vođenje zdravstvenog doprinosa na mirovine, participacije za zdravstvene usluge, povećanje cijene polica za zdravstveno osiguranje, a drugi pak i mogućnost povećanje cijena plina. Najavili ste potrebu stezanja remena i onih koji za remen nemaju, a jednu od mjera štednje ste već formalizirali odlukom Vlade. To je ona koju su mediji posebice strani protumačili ili postavili pitanje: "Tko je Hrvatima ukrao Božić?" U želji pregleda što se sve može racionalizirati i smanjiti, pitam vas dali ćete sutra na sjednici Vlade ili idući tjedan donijeti odluku da se članovima Vlade, ministrima i čelnim ljudima Vladinih ureda, zavoda i agencija oduzmu poslovne kreditne kartice kao jedan doprinos štednji, odnosno dali ćete odlukom Vlade poduzećima u većinskom državnom vlasništvu ili potpunom državnom vlasništvu, recimo kao što je HEP koji ujedno stvaraju i gubitke, zabraniti sponzoriranje sportskih klubova, jer HEP umjesto da gradi centrale, sponzorira sportske klubove? I dali mi možete sada odgovoriti dali je ona grupa eksperata iz 2005. koju ste formirali koja je proučavala, evo već četiri godine, moj prijedlog Zakona o povlaštenim mirovinama, dali su vam dali odgovor i kakav je njihov odgovor na taj moj prijedlog zakona? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin predsjednik Vlade, Gospodine zastupniče, ništa mi nismo najavili stezanjem remena. Tu riječ od mene niste čuli. To ste možda čuli od nekoga drugoga. Ono što smo mi najavili je da će država skresati proračun za 15 milijardi kuna kao što je bio prvotna projekcija za 2009., a da a da ćemo sa socijalnim partnerima dogovarati eventualno i druge mjere, ne zamrzavanjem plaća, jer će plaće i to je ono što u javnosti moram reći ići za onaj dio gore koji se odnosi primjerice na minuli rad, a to je 0,5%, to su regres, božićnica i sve ono što uz to ide. Sve skupa negdje oko 2 2 cijela ili 590 milijuna, dva cijela i nešto. Prema tome, ovaj jedan paket o kojemu razgovaramo sa socijalnim partnerima, vrlo odgovorno, vrlo otvoreno gdje smo iznijeli kakva je situacija, nije točno da se odnosi dakle na ovo što ste vi rekli. I sigurno da će biti mjera među nekima naravno koje ste vi spomenuli, ali i neke koje sam spominjao u prethodnim odgovorima da ih sada ne ne ponavljam. Razmišljamo o svemu, o racionalizaciji i u državnoj upravi, ali nemojte zanemariti da ta državna uprava, to je ono što je rekao zastupnik Dorić, mora i u ovoj godini 2009. završiti pregovore sa I da mi ne možemo jednostavno zanemariti činjenicu da taj posao netko konkretno radi. Prema tome, nema govora o tome da se u situaciji kada moramo izvršiti i reformu javne uprave itd. da se mi obrušimo na javne i državne službe. To nećemo napraviti. Tražimo od njih da naprave veliki posao, povijesni posao za Hrvatsku i onda moramo se prema njima i na taj način ponašati. Ja ću zamoliti gospodine predsjedniče pisani odgovor jer zadnji dio pitanja mog očito niste čuli jer netko vas je ometao kao što to obično biva, pa vas molim da u pisanom odgovoru jer ja ovdje nisam govorio o državnim službama nego dužnosnicima, ja uopće službenike nisam spominjao. Ali da mi u pisanom odgovoru svakako odgovorite da li ste dobili odgovor grupe eksperata koju ste formirali 2005. da prouče moj Prijedlog zakona o povlaštenim mirovinama i kakvo je njihovo mišljenje. Hvala. Gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru pravosuđa doktoru Ivanu Šimonoviću. Poštovani ministre, što će Ministarstvo pravosuđa zajedno s policijom i Državnim odvjetništvom učiniti i poduzeti po pitanju podmićivanja nazvavši donacija Trgovačkom sudu u Zagrebu od strane Zagrebačkog holdinga zna se po odobrenju i nalogu sadašnjeg gradonačelnika gospodina Milana Bandića?

inspekcija se i ovaj čas nalazi na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Ja mislim da ćemo imati njezine konačne nalaze do 21. studenog. Naravno da će onda biti obznanjen i da će biti poznat rezultat inspekcijskog nadzora. Ono što vam međutim već sad mogu odgovoriti to je da prema članu 151. stavak 2. Zakona o sudovima pravno postoji mogućnost da gradovi, županije, općine, da sudjeluju sa svojim sredstvima u izgradnji kapitalnih objekata u pravosuđu. Temeljem dakle te zakonske odredbe je 2005. godine Grad Zagreb sa Ministarstvom pravosuđa potpisao jedan sporazum o donaciji 3 milijuna kuna namjenskoj za Trgovački sud u Zagrebu odnosno za njegovu novu zgradu. U sklopu tog sporazuma grad Zagreb je imao više uplata trgovačkom sudu o čemu je obavještavao Ministarstvo pravosuđa. Međutim, ovdje je situacija drugačija. Radi se o uplati Holdinga a ne o uplati Grada Zagreba. Činjenica je da je Holding u cijelosti u vlasništvu Grada Zagreba, međutim Holding ima zasebnu pravnu osobnost i uplata Holdinga nije u skladu sa članom 151. stav 2. Mogu vam isto tako reći da je radilo se o uplati u iznosu od 2 stotine tisuća kuna i da taj novac još nije utrošen. Mogu vam isto tako reći da proizlazi da je Trgovački sud u Zagrebu učinio dvije pogreške. Prva pogreška je da je zapravo dogovarao donaciju sa Holdingom. A druga je da je prigodom izvješćivanja Ministarstva pravosuđa kao izvor donacije naznačio Grad Zagreb a ne Holding. Dakle, Ministarstvo pravosuđa nije znalo tko je bio izvor te donacije. Mislim da nema razloga nakon izjava gradonačelnika Bandića sumnjati da on nije bio obaviješten. On je bio obaviješten ali zapravo cijeli taj dogovor u pogledu forme donacije nije poštovao uvjete da mogu biti donatori samo gradovi, općine odnosno županije. To je otprilike sadašnje stanje upravnog nadzora i njegovi rezultati. Hvala vam lijepa. Evo, ja sam zadovoljna sa vašim odgovorom ministre, pa i sa poduzetim mjerama koje ste do sada učinili. No međutim, ja vam moram reći da su građani grada Zagreba a i šira javnost zainteresirani za ovaj slučaj, upravo iz tog razloga što se radi i o osobi gradonačelnika što je svima znano koji sada istovremeno ima više krivičnih prijava. Prema tome, važno je da javnost to zna. Hvala vam lijepa. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pitanje ministru Jandrokoviću. Ali to nije pitanje o vanjskoj politici nego o korupciji u Ministarstvu vanjskih poslova. O čemu se radi? Sva naša veleposlanstva imaju trošak za provedbu informiranja. Radi se obično o manjim svotama za kupnju novina i tome slično. Međutim, u dvije ambasade iznosi na toj stavci su višemilijunski. Radi se o veleposlanstvu u Washingtonu i veleposlanstvu u Londonu. Ono u Washingtonu je u razdoblju od 2000. do šestog mjeseca ove godine za kada ja imam podatke za promidžbu i informiranje potrošilo 7 milijuna 129 tisuća 965 kuna. Ali vidite, čak 83% toga čine troškovi za lobiranje. Veleposlanstvo u Londonu je u istom razdoblju za promidžbu i informiranje potrošilo 4 milijuna 431 tisuću 340 kuna. Ali opet zanimljivo, 90% od toga iznosa čine lobistički troškovi. U razdoblju od 2000. do 2004. godine nijedno veleposlanstvo pa tako ni ova dva nemaju u svojim knjigovodstvenim karticama evidentirane troškove za lobiranje. Do te pojave dolazi dolaskom HDZ-a na vlast. Prema onome što sam čuo za lobističke tvrtke kojima je isplaćen ovaj silni novac rade kćeri jednog uglednog i visoko pozicioniranog HDZ-ovca vašeg bivšeg kolege. Moje pitanje glasi kako se zove ugledni HDZ-ovac koji je uspio izlobirati da na ovaj način iz državnog proračuna nestane 10 milijuna kuna? Hvala. Hvala. Gospodin ministar Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče Stazić, zahvaljujem se na vašem pitanju. Otvorili ste ga riječima da se radi o korupciji u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Dakle radi se o jednoj vrlo teškoj optužbi koju ćete morati dokazati. Ne znam od kuda vam dolaze podaci koje ste predstavili ovdje Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti. O tome možemo kasnije razgovarati da ja vidim te podatke, da ih provjerim sa onim podacima koje mi u Ministarstvu vanjskih poslova imamo pa ćemo vidjeti da li su točni. Ja vam mogu reći ono što sam rekao hrvatskoj javnosti već više puta, a to su troškovi koji su, koji su evidentirani, koji su transparetni a tiču se na usluge lobiranja od 2004. do 2008. godine. I oni se kreću, ne mogu sad reći napamet, ali ako treba dostavit ću vam ih pismeno, otprilike na razini od 1,1 milijun EUR-a za 4 godine. Dakle od 2004. godine do 2008. godine. Jedan dio tih troškova Sjedinjenim Američkim Državama a jedan dio je bio utrošen na neke tvrtke u ovdje u Europi u Velikoj Britaniji. Nije u tome ništa sporno. Iznosi su dakle jasni, transparentni. Vide se u proračunu. Nisu tajna. Potpisani su ugovori koji su isto tako objavljeni koje je hrvatska javnost već vidjela, uz Ministarstvo vanjskih poslova postoje te stavke i od njih nitko ne bježi jer se radi ne o bačenom novcu nego se radi o novcu koji je utrošen za dobrobit Republike Hrvatske i za dobrobit njenih građana. Kao što se vidi danas vanjskopolitički položaj Republike Hrvatske je bolji nego ikad. Nalazimo se pred vratima NATO saveza. Završit ćemo pregovore sa Europskom unijom do kraja 2009. godine. Regionalni smo lider. Članica smo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i naravno da se kao pomoćno sredstvo koristilo i usluge lobističkih tvrtki u zemljama čiji politički sustav funkcionira na način da se i koriste lobističke tvrtke i to nije ništa čudno. A što se tiče razdoblja od 2000. do 2004. uložili ste 0 kuna u lobiranje ali je rezultat bio nula pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. /Pljesak./ I najlakše je, najlakše je ne potrošiti ništa i ne napraviti ništa. A mi ćemo i dalje racionalno trošiti sredstva. Mi ćemo i dalje racionalano trošiti sredstva. U ovoj godini smanjili smo gospodine Staziću ako želite čuti, smanjili smo troškove u proračunu za 45 milijuna kuna. Iduće godine isto tako držat ćemo troškove na razini ove godine i toga se ne sramimo. Sve što vas zanima možete vidjeti, sve ćemo vam pokazati. Hvala vam Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete ministre da je od 2000. do 2004. godine na lobističke troškove utrošeno nula kuna, ali da je i rezultat bio u vanjskoj politici nula. Da, bio je nula kuna u privatnim džepovima. Vi meni niste odgovorili na pitanje o kojem se visokopozicioniranom HDZ-ovcu radi čije kćeri rade u tim lobističkim tvrtkama kojima ste isplatili 10 milijuna kuna. Vi to ili ne znate. Vi kažete da ne znate za ove podatke. Vi to ili ne znate ili ne želite reći. Za vas nezgodno i jedno i drugo. Ako ne znate onda ne kontrolirate resor kojim upravljate pa bi bilo bolje da ga prepustite nekom drugom. Ako ne želite reći, e onda prikrivate nevjerojatnu korupcijsku aferu i to u vrhu vlasti. Zato ja vas molim ministre jedan pisani odgovor, a on će biti svjedočanstvo koliko ste vi osobno upleteni u ovu aferu ili niste upleteni. Hvala. Hvala. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, članovi Vlade moje pitanje upućujem ministru kulture gospodinu Boži Biškupiću i odnosi se na jedno drugo područje odnosno vezano je uz knjigu i one koji prodaju knjigu. Naime u posljednje vrijeme vidi se kako primjećujemo jedan problem u području knjižničarstva osobito među manjim i srednjim prodavačima knjige i distributerima te djelatnosti. Dakle malim i srednjim knjižarama. Što ministarstvo gospodine ministre čini osim što ima program subvencije knjiga ali za ovo područje tako važno za hrvatsko društvo? Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Taj problem nije u novije vrijeme. To je jedan stari problem. Ustvari u vrijeme Domovinskog rata sustav knjižarski je stradao. I to iz više razloga. S jedne strane bio je rat, s druge strane izdavalo se vrlo malo knjiga. A s treće strane u velikim gradovima jedan dio prostora je onim povratom na taj način su u nekim prostorima knjižare potpuno nestale, evo primjer recimo znanstvene knjižare u Zagrebu na Preradovićevom trgu. Ovaj, ustvari od tog problema za vrijeme rata, ono gdje smo si mogli pomoći ja sam već i u ono vrijeme odmah nakon rata apelirao na gradonačelnike i načelnike, na lokalnu samoupravu da pomognu na neki način i stimuliraju otvaranje knjižara jer knjižare su punktovi kulture. To su, pogotovo u onim mjestima gdje nema drugih ili nema puno drugih prostora isto tako dragocjeni prostori, nisu to samo prodavaonice, ne znam, cipela ili prehrane nego su dapače punktovi kulture gdje se ljudi zainteresirani za knjigu, ljudi koji vole knjigu okupljaju, o tome razgovaraju i knjigu kupuju. Međutim u posljednje vrijeme situacija se ustvari poboljšala. Mi smo ne samo zbog ovih mjera koje Ministarstvo poduzima sada nego naravno jer se i poboljšala u cjelini situacija u gospodarstvu, izdanje, izdavaštvo raste što naravno država subvencionira i pomaže nekih, s područja kulture s nekih 60-tak milijuna kuna, znanosti i obrazovanja daleko više. Ali i zbog toga što smo poduzeli neke mjere, mi smo 2007. godine počeli stimulirati u knjižarama, u onim knjižarama koje imaju određene programe za poticanje, za čitanje časopisa i knjiga i za poticanje ustvari interesa za knjigu, podržavamo i sufinanciramo te programe. Međutim možda je najinteresantniji ustvari ovaj novi, novi zajednički program Ministarstva gospodarstva i Ministarstva kulture ustvari program poduzetništva u kulturi u koji se mogu uključiti knjižare koji je ove godine relativno skroman, svega 2 milijuna kuna, ali koji će u budućnosti i rasti jer se pokazalo samo u ovo kratko vrijeme nakon raspisivanja natječaja da se razvilo 453 zainteresirana ne samo knjižare nego naravno umjetnici i umjetničke organizacije, zainteresirani za taj, za kredit odnosno nepovratna sredstva koja se daju u visini do 100 tisuća kuna. Tako da mislimo da će i to pomoći knjižarama ali još uvijek apeliram na lokalnu samoupravu, na gradove i općine, one koje mogu da na neki način stimulativnim sredstvima omoguće da knjižara uđe u prostor i da ti prostori ne koštaju jednako tako kao što koštaju recimo prostori prodavaonice cipela i slično. Hvala. evo vjerujem da će ovim programom poduzetništva u kulturi i hrvatska periferija više profitirati gdi je knjižničarstvo još teže i teško da cirkuliraju sve knjige u tome. Evo, zahvaljujem na pitanju. Ja sam zadovoljan odgovorom.

u programu Vlade Republike Hrvatske za ovaj mandat među ostalim u točki 18. mirovinsko osiguranje i socijalna skrb nalazi se uvođenje instituta državna potpora. Citiram: “Definiranjem kriterija i zakonskog okvira stvorit ćemo preduvjete za uvođenje instituta državne potpore. Pravo na državnu potporu ostvarivale bi starije i nemoćne osobe bez ikakvih primanja. Hrvatski državljani sa više od 65 godina života koji neprekidno žive u Hrvatskoj duže od 40 godina ili s prekidom duže od 50 godina. Iznos državne potpore bio bi u visini stalne pomoći za održavanje. Rok prva polovina 2008. godine.“ Kako evo vidimo prva polovina 2008. odavno istekla i približava se i kraj, ali se približava i državni proračun, a u Hrvatskoj živi 120000 ljudi starijih od 65 godina koji nemaju mirovine, od čega njih 60000 negdje oko polovine nemaju ne samo mirovine, nego nemaju nikakve imovine i nikakvih prihoda. Ne, ne, polovica od tih 120000 ništa nemaju, ništa nemaju gospodine predsjedniče Vlade. Pitam što ćemo napraviti po tom pitanju, odnosno što ćete vi napraviti, hoće li se ta kategorija tih naših sugrađana koji žive argumentirano tvrdim najtežem položaju u Hrvatskoj. Hoće li se za njih naći mjesta u proračunu za iduću godinu? Gospodin premijer, izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Gospodine zastupniče, u pravu ste sa ovim pitanjem i to je zaista naš dogovor i koalicijski prijedlog i program Vlade. Ono što moramo znati i vi i ja jest da bez gospodarskih aktivnosti nema prihoda u proračunu. Mi se možemo pokriti samo onolikom dekom kolika je trenutno tu. Prema tome, ta naša obveza ostaje ta naša obveza ostaje i moj odgovor na vaše pitanje da, to ćemo učiniti. Hoćemo li to sad učiniti, vjerojatno teško. Ja bih mogao sad ovdje prodavati demagogiju možda hoćemo, možda nećemo. Ali teška je situacija. Na jedan stanoviti način svi skupa visimo o niti, držimo se o tu nit. Ono što mi pokušavamo je od te niti napraviti konop što deblji da prođe situacija što manje da nas okrzne. Znači, ova naša obveza ostaje i sigurno je da ćemo je riješiti. izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Ja teško da mogu reći da sam nezadovoljan odgovorom gospodine predsjedniče. Načelno ja vas mogu razumjeti, ali sam razočaran. Izvolite Izvolite još jednom da vam kažem ne mogu prihvatiti logiku i nadam se nitko od nas ovdje da je ekonomska kriza svjetska, naša domaća itd. da može biti alibi, izgovor da ovo ne učinimo što moramo ovdje napraviti. Izostanak elementarne socijalne solidarnosti nije financijsko pitanje. Gospodine predsjedniče, riječ je o ljudima koje vi, ja i ljudi koji sjedimo u ovoj dvorani zapravo niti ne vidimo. To su ljudi koji žive na rubovima društva. Oni nemaju svojih političkih udruga. Oni nemaju sindikata. Njih neće danas nitko zastupati na ovom sastanku. To su ljudi koji ni ne izlaze na izbore, jer nemaju političkih opredjeljenja. To su ljudi sa rubova društva. Nemojte dozvoliti da budu ljudi sa rubova naše savjesti. Vjerujte, 30000 tih ljudi ne prima ni socijalnu pomoć. Oni su egzistencijalno ugroženi. Kriza i nedostatak novca i pogoršanje egzistencije svih naših građana posebno teško njih pogađaju. Upravo obrnuto, baš zato mi moramo za te ljude pronaći način da ih obeštetimo. Mislim elementarna solidarnost je ovdje u pitanju i na djelu, nasilje, korupcija koju imamo u Hrvatskoj. Ja mislim da je ta kriza morala i suosjećajnosti, solidarnosti veći problem od trenutne financijske krize koju imamo. Ja vas molim da to uzmete u obzir kad budete radili program. Nisu to preveliki novci. poštovane članice i članovi Vlade, kolegice i kolege. Postavit ću pitanje ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gospodinu Božidaru Pankretiću. Kako dolazim sa područja Pakraca i Lipika gdje je razvijeno slatkovodno ribarstvo kao i u mnogim dijelovima kopnenog dijela Hrvatske i dalje u razvoju postavit ću jedno pitanje vezano za problematiku slatkovodnog ribarstva. Stanje i problemi slatkovodnog ribarstva prate se od postanka samostalne Republike Hrvatske. Osnovni problemi su rješavanje pravnog statusa ribnjaka što će biti riješeno donošenjem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zatim problem financijske konsolidacije sektora slatkovodnog ribarstva, te visoke vodne naknade što se također rješava. Objektivni problem i problematika ribojednih ptica na ribnjacima koje su pod zaštitom kao i ostali zaštićenih životinja, povezanost i simbioza ribe i ribojednih ptica, a napose malog i velikog crnog vranca poznatijeg kao kormoran i drugih zaštićenih vrsta, a na ribnjacima je oko 160 zaštićenih vrsta ptica je neraskidiva veza neovisno o tome da li je dotično područje zaštićeni ili nezaštićeni dio prirode. Naravno da to pticama ništa ne znači. Poznato je da je Ministarstvo poljoprivrede za vrijeme ministra Čobankovića u proteklom mandatu parcijalno iz sredstava za zaštitu prirode namirivalo štetu jer su ribojedne ptice nanosile na ribnjacima, ali time problem nije dugoročno riješen. Pa se ponovno ponavljaju ponavljaju pritužbe vlasnika slatkovodnih ribnjaka zbog šteta koje im nanose ribojedne ptice. Postavljam pitanje. Što je učinjeno da bi se smanjili njihovi troškovi i da li se uvodi model očuvanja ribnjaka? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi saborski zastupniče. Pa evo, ja ću iskoristiti na početku samo da kažem jednu rečenicu o današnjem stanju u slatkovodnom ribarstvu, gdje ću reći da je današnja trenutačna proizvodnja od 4000 tona na godinu nezadovoljavajuća s obzirom da znamo da su naši potencijali skoro 12000 tona ili tri puta veći i da imamo i i izrađenu infrastrukturu, da imamo genetiku, da imamo stručne ljude, a što je najvažnije imamo i tržište. U svakom slučaju ovaj problem koji se odnosi na ribojedne ptice je dakako dug skoro ja bih rekao 18 godina i pravi velike poteškoće. Uviđajući te probleme koji jesu, mi smo, rekao bih ove godine definitivno riješili taj problem i to uvođenjem potpore koja se zove održavanje ekosustava ribnjaka gdje smo u dogovoru sa svim uzgajivačima definirali da im se pomogne na najkonkretniji način sa potporom po hektaru i to na način da ublažimo posljedice koje oni imaju u tom dijelu, ali da se na neki način i očuvaju i zaštiti priroda što se toga dijela tiče. Prema tome, riješen je taj problem i vjerujem i prema dogovoru riješeni su i oni problemi koje je imala država s obzirom na tužbe koje su bile direktno podignute protiv same Republike Hrvatske. Evo, hvala lijepo. Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem se na odgovoru. Zadovoljan sam njime, a siguran sam da će biti i zadovoljni vlasnici slatkovodnih ribnjaka. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Nema ga. Gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade s članovima Vlade. Svoje pitanje uputiti ću potpredsjednici hrvatske Vlade, gospođi Đurđi Adlešič. Naime, gospođa Adlešič potaknuta razgovorom s jednim pripadnikom Hrvatske vojske i misije odlučila sam postaviti vam ovo pitanje. Vi ste ove godine boravili, ovo ljeto u Afganistanu, obišli ste naše vojnike u Kabulu, susreli ste se s njima, razgovarali i vidjeli situaciju u kojoj žive. Naši vojnici tamo zaista odgovorno obavljaju i profesionalno svoj posao, no međutim, svakodnevno se nalaze zaista u pogibeljnoj i ozbiljnoj situaciji. Nakon posjeta 11. kontingentu Hrvatske vojske u Kabulu uočili ste potrebu da se našim vojnicima u misiji osigura i vojni psiholog koji bi im svakako vjerujem pomogao prilagodbi i života i rada u ovim specifičnim uvjetima. Jesu li ti vojni psiholozi poslani u misije i hoće li oni biti stalni pripadnici hrvatskog vojnog kontingenta u misiji u Afganistanu, ja vjerujem u sljedećim našim budućim misijama ako ih bude?

zemlje, njih hvale generali i američki i njemački, a ono što posebno može dirnuti svakog od nas tko se ima prilike sresti i vidjeti kako rade svoj posao je odnos civilnog stanovništva prema njima i naravno obrnuto. Oni su možda jedini vojnici koji u svoje slobodno vrijeme kopaju bunare, grade vrtiće, dijele djeci vodu i time pokazuju da su vojnici koji su došli iz domovinskog rata i koji rat i i stranu vojsku razumiju na drugačiji način. Točno, oni doista rade u teškim uvjetima i njima je potrebno osim adekvatne opreme i stručna pomoć. Psiholozi su bili već ovo ljeto i nakon jedne stručne skupine koja je boravila ljetos, donesena je odluka da će odlazak psihologa postati pravilo, ne više izuzetak i to već od sljedećeg kontingenta. Ove godine će to biti 295 vojnika maksimum koje je Sabor, donio je 300 vojnika, međutim naše vojnike treba pripremiti i za povratak iz Afganistana i sličnih zemalja za resocijalizaciju. To je postupak s kojim se kreće ispočetka i upravo ovih dana u Minesoti boravi jedna skupina stručnjaka koja će predložiti najbolje američke modele za naše vojnike. Mislim da bih trebala spomenuti i jednu proceduru koja sada traje. Naime, Vlada je u 7. mjesecu uputila prijedlog vrhovnom zapovjedniku za ustanovljenje posebne medalje za mirovne misije jer vojnicima je bitna plaća kao i svima nama, ali i čast koju doista zaslužuju. (HDZ)** Hvala. Gospođo potpredsjednice, pa rekla sam vam da sam potaknuta na ovo pitanje bila razgovorom s jednim pripadnikom koji je iz Siska i koji je bio policijski, pripadnik policijskih snaga, ali je bio uočen kao izuzetan vojnik, kao izuzetni pripadnik i predstavnik Hrvatske u ovim misijama i dobio je upravo jednu stranu nagradu. Zato je dobro što ste sada rekli da smo i mi počeli razmišljati da bi ove vojnike nagradili i dali jedno priznanje, evo i za ono što čine, ne samo ovdje, nego i izvan Hrvatske u misijama. Hvala vam. Hvala. Gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. zastupnice i zastupnici, gospodo i gospođe ministri. Moje pitanje upućujem ministru poljoprivrede, gospodinu Božidaru Pankretiću. Gospodine ministre, posljednjih tjedan dana susrela sam se sa predstavnicima seljačkih udruga i obiteljskih gospodarstava iz Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije. Izvijestili su me o dogovoru koji su postigli sa vama i s vašim suradnicima u ministarstvu, a vezano uz otkup kukuruza. Rekli su mi da su zadovoljni sa dogovorom koji su postigli sa vama, a dogovor se odnosi na to da će biti tržišna cijena kukuruza, ali će se povećati poticaj za tisuću kuna po hektaru, iznositi će 2 250 kuna po hektaru. Seljaci su od vas zadovoljni otišli kući, predali su svoj kukuruz u silose velikim otkupljivačima i onda ih je dočekao hladan tuš. Umjesto 0,80 kuna po kilogramu, koliko je bila tržišna cijena u vrijeme dogovora, dogovora, otkupljivači su im ponudili upola manju cijenu za njihov kukuruz što im nije dovoljno niti da pokriju troškove repromaterijala, a kamo li da zarade nešto na svom radu. Apsurdno je što taj isti kukuruz otkupljivači prodaju po tri puta većoj cijeni i izvoze ga. Gospodine ministre, zanima me da li smatrate da je takvo ponašanje otkupljivača, među kojima, moram reći ovdje otvoreno prednjači Agrokor, korektno prema seljacima? Pitam se da li postoje instrumenti, da li ova Vlada ima instrumente da to spriječi i na koji način kad otkupna cijena nije realna, već je određuju poznati igrači koji misleći samo na svoju korist zakidaju seljake, obezvrjeđuju njihov rad, muku i trud i to na kraju šteti cijelom hrvatskom društvu, a pozitivne mjere koje vi provodite padaju u sjenu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se uvaženoj zastupnici na postavljenom pitanju. Ja ću reći kao što sam već danas napomenuo da smo ove godine osim pšenice imali izuzetno dobru žetvu imamo kukuruza. Rekordni prinosi koji iznose

dočekati ono što je pred nama, a to je rekao bih i cijene hrane koje će se vezati na ovaj poslovni dio, a to je kukuruz. Problemi sa kojima smo se suočili rekao bih rješavali smo na način kao što rješavamo gotovo sve probleme u ministarstvu, a to je da sjednemo zajedno sa našim proizvođačima, zajedno sa onima koji su najdirektnije zainteresirani i dođemo od zajedničkog zaključka. I kao što ste rekli, na tom sastanku bile su ponuđene dvije opcije i nakon puno puno razgovora naš je poljoprivredni proizvođač rekao bih tu se držimo i onog dogovora o kojemu je govorio prethodno uvaženi zastupnik, da se konzultiramo sa predstavnicima, onima koje danas predstavljaju. Napomenut ću, na sastanku je bio gospodin Slavko Novaković, Udruga poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. Velimir Mikšec, Udruga poljoprivrednih proizvođača središnje Hrvatske. Stjepan Brcković, Udruga poljoprivrednih proizvođača središnje Hrvatske. Darko Grivičić, Seljački savez. Miško Šklempe, Seljački savez. Stanko Zdravčević, Zajednica udruga seljaka. Antun Laslo i Mato Mlinarić. Hoću samo naglasiti da ipak je reprezentativno, svi su došli i oni su odlučili i definirali su dajte nam osigurajte europske uvjete, znači 300 eura za poticaj za kukuruz što moram reći, da je dodatnih 300 milijuna kuna u proračunu što je ogroman novac, moramo svi uvažiti trenutačnu situaciju i rekli su mi ćemo se na tržištu definirati i dogovoriti oko toga. Mi znamo ima 250 otkupljivača, ima onih većih, ima onih manjih, i dakako da smo mi taj cjelokupni posao odradili maksimalno u dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima i njihovim predstavnicima. Ono što se trenutno događa na tržištu je na žalost činjenica i odraz tržišta koje nas okružuje, prvenstveno burze u Budidmpešti na žalost gdje je cijena sada i ispod one cijene koje nude neki otkupljivači. No, međutim, mislim da se i u tom dijelu možemo nositi sa tom konkurencijom. Moram reći d je najveći dio kukuruza kod naših poljoprivrednih proizvođača osiguran za vlastite potrebe i za stočarsku proizvodnju i to je ono što potvrđuje da opravdanje ulaganja u stočarsku proizvodnju koju smo činili u prvom tromjesečju ove godine, otvorilo nam je mogućnost i iskorištenja izuzetno dobre rodnosti kukuruza. Vjerujem da u tom dijelu će se to predočiti kao što je rečeno i u cijenu. I ja iskreno očekujem da će definitivno cijene i stočne hrane, a onda definitivno i mesa, pratiti relativno nisku svjetsku pa i našu cijenu kukuruza. Hvala lijepo. **Bebić, poskupi. Isto tako cijenim partnerski odnos koji vi razvijate sa seljačkim udrugama. Zabrinuta sam zbog toga što postoji nekorektno ponašanje otkupljivača na tržištu i velikih tvrtki koje svojim ponašanjem štete poljoprivrednim proizvođačima. Ja smatram da ovu krizu u kojoj se danas nalazimo, možemo iskoristiti kao vlastitu šansu upravo na način da plasiramo hrvatski seljački proizvod na tržište i da on dobi adekvatnu cijenu. Bojim se da igre bez granica koje vode ovi veliki igrači koje sam već spomenula, nam smanjuju objektivne šanse i umanjuju na neki način i zasjenjuju mjere koje su dobre i koje vi provodite i smatram da takvom ponašanju konačno treba stati na kraj. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, premijeru, članovi Vlade, kolegice i kolege. Moje pitanje se odnosi na ustrojavanje sudskih odjela za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, popularno zvanih "USKOK-čkih sudova" a upućujem ga ministru pravosuđa, dr. Šimonoviću. Šimonoviću. Zanima me, a uvjeren sam isto tako i hrvatsku javnost, u kojoj je fazi i nailazite li na probleme u ustrojavanju tih "USKOK-čkih sudova" te da i je odnosno prema kojim kriterijima će biti izvršen odabir sudaca tih sudova. Hvala lijepo. Ja sam 4. krajem prošlog mjeseca donio poslovnik to je u nadležnosti ministra pravosuđa, kojim je ustanovljeno uspostavljanje "USKOK-kih odjela". Oni se uspostavljaju u četiri županijska suda, dakle Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, s time da će biti po potrebi osnivani i USKOK-čki odjeli općinskih sudova u tim istim središtima. Jer zašto ovi općinski sudovi? Naprosto zato da se manje važni predmeti prepuste tim zapravo nižim nižim sudovima, a da se ovi USKOK-čki udjeli na županijskoj razini bave onim najtežim predmetima. Kakvo je stanje? Ja sam obećao i nastojati ću obećanje održati da mi već 1. siječnja 2009. imamo operativne USKOK-če odjele. To ne znači ne normativna rješenja, nego da USKOK-čki odjeli počinju raditi sa sa 1. siječnjem. Naravno tu da bismo to ostvarili treba se dosta toga poklopiti. Ja koristim priliku zahvaliti se predsjedniku Vrhovnog suda Hrvatinu i predsjednicima županijskih sudova sa kojima je održan niz sastanaka. Mi već sada imamo listu sudaca koji su kandidati za suce USKOK-čkih odjela. Kažem da su kandidati, zato jer oni moraju proći sigurnosnu provjeru. Ta sigurnosna provjera prema zakonu traje minimalno mjesec dana, dakle doista vremena nema puno. Mi ćemo paralelno s time što teku provjere, ostvarivati druge pretpostavke za operativnost USKOK-čih odjela. Ja ne mogu naravno govoriti o imenima tih kandidata jer trebam čekati da oni prođu provjere, premda sam ja vrlo uvjeren da će svi oni uspješno proći te provjere. Ono što mogu reći u pogledu kandidata to je da je ugodno iznenađenje bio odaziv sudaca i njihova spremnost da sudjeluju u USKOK-čkim odjelima. Očito su suci spremni podmetnuti leđa. Mi smo dakle uspjeli dobiti kao dragovoljce one najiskusnije suce, one čiji dosadašnji rad kvalificira za vođenje najtežih i najosjetljivijih Ono što bih još samo htio spomenuti, to je da će nam trebati i neke normativne promjene da bismo mogli provesti taj naum do kraja. To znači trebati će ići na promjenu Zakona o sudovima. Naime, suci u uskočkim odjelima također će imati u onoj mjeri veću plaću u kojoj imaju oni koji u sklopu državnog odvjetništva djeluju u USKOK-u. Dakle, slijedit ćemo model državnog odvjetništva i USKOK-a i po analogiji ćemo zapravo dodatno nagrađivati suce tih odjela. U tu svrhu ja računam i na podršku Sabora, a to znači da Zakon o plaćama sudaca mijenjamo u tom smjeru po hitnom postupku. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Pa prije svega reći ću da sam svakako zadovoljan odgovorom, ali i ponoviti dakle i očekivanja javnosti i želju da ti uskočki sudovi što prije profunkcioniraju jer su kažem od njih velika očekivanja vezano uz suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, prije svega kroz njihovu veću učinkovitost i brže donošenje presuda u tim predmetima. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine premijeru, uvaženi članovi Vlade, članice Vlade, uvaženi kolegice i kolege. Pitanje je za gospodine premijera. General Gordan Čačić 17.7. ove godine je imenovan na funkciju državnog tajnika u Ministarstvu obrane. Prema meni dostupnim informacijama, on i dalje je u statusu djelatne vojne osobe. Pitanje za gospodina premijera glasi: Je li točno da je gospodin Čačić i danas u statusu djelatne vojne osobe, iako to prema Zakonu o Oružanim snagama ne smije biti. Bilo je dovoljno vremena da se to pitanje riješi. I drugo, da li Vlada Republike Hrvatske podržava da generali kao djelatne vojne osobe vrše državne političke dužnosti. Hvala. Premijer, gospodin Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Gospodine zastupniče, ne da Vlada ne podržava to nego to naprosto nije demokratska praksa i to neće biti u Hrvatskoj. U ovom konkretnom slučaju, bilo bi bolje da ste uputili pitanje ministru obrane. Sad sam ga ja pitao, miruju mu sva prava. Dakle, on ta prava nema, ne sada. To je također dogovoreno i sa predsjednikom republike i sa vrhovnim zapovjednikom i ja mislim da će se taj konkretan slučaj odnosno da se već riješio na ovaj način da mu sva prava miruju. Ukoliko treba poduzeti još neke dodatne mjere bit će poduzete.

citiram: "Djelatnoj vojnoj osobi miruje služba u slučaju kad je imenovana na javnu ili upravnu dužnost izvan Ministarstva obrane." Kako je gospodin Čačić imenovan u Ministarstvu obrane onda je jedini izlaz da mu prestane status djelatne vojne osobe, inače ne može obavljati tu političku dužnost. Jedno od te dvije stvari. Zakon je tu jasan. Ova interpretacija nažalost ne može stajati. Mogu razumjeti da ste možda vi tako interpretaciju dobili, ali ona nije precizna, a ovo što sam ja rekao je sigurno precizno. Osim toga, ne bih želio i ne bismo željeli, nadam se, da ono što smo ostavili duboko iza nas, da kao praksa između vojske i politike vrijedi. Ja se nadam da ćete vi u dogovoru sa predsjednikom Republike to pitanje riješiti tako da budu svi zadovoljni i u tom smislu vjerujem da ćete to napraviti i ne tražim pisani odgovor. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je gospodinu Milinoviću, ministru zdravstva. Gospodine Milinoviću, na naša višekratna upozorenja da je zdravstveni sustav u kolapsu i da ni Vi ni ova Vlada ne znate riješiti nagomilane probleme hrvatskog zdravstva, a da pri tome ne narušavate Ustavom zagarantirano pravo na solidarnu, sveobuhvatnu i svima jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu, redovito ste odgovarali kako je sve u redu. Prije samo desetak dana čak ste izjavili, citiram: "Hrvatski zdravstveni sustav je najbolji u Europi." Vidjeli smo prošli tjedan koliko je to bila istina. Odbacivali ste sva naša upozorenja kao što je i premijer Sanader odbacivao upozorenja da je sigurnost ugrožena, da ministar Rončević ne ispunjava svoj posao. Pokazalo se međutim da smo bili u pravu i ministar Rončević je otišao. Vi još niste. Dapače, debakl vaše zdravstvene politike upotpunjujete najavom novih nameta. Prije samo nekoliko mjeseci ukinuli ste pristojbu od 10 kuna priznavajući da je to bila greška. A sada svoju cijelu reformu koja bi po definiciji morala biti ispravljanje grešaka, gradite na još većim greškama i uvodite participaciju od 15 kuna. Bolesni i nemoćni ponovno će morati plaćati svaki recept, svaku uputnicu, svaki pregled, svaki odlazak svom obiteljskom liječniku. Odakle osiromašenim građanima Hrvatske taj novac? Kažete, ako im je to skupo neka plaćaju dopunsko zdravstveno. Ali gospodine ministre, oni nemaju novaca ni za to. Oni su zbog nebrige aktualne Vlade potpuno osiromašili, nemaju više ni za hranu. Vas to očito nažalost nimalo ne zanima. Vas više zanima kako omogućiti privatnim osiguravateljima profit iz zdravstvenih novaca. Posebno ste se obrušili na umirovljenike, sve one koji su stari i bolesni. Njima sada namećete još nekakav zdravstveni doprinos koji nikada prije nisu morali plaćati. Zar je moguće da Vi ne shvaćate da oni nemaju novac za te Vaše namete? Pa kad nemaju, neće ni moći platiti. Ako ne budu plaćali, ostat će bez prava na liječenje. Zakašnjenje u smjeni Rončevića nažalost morali smo skupo platiti. Gospodine ministre, kolika će biti cijena promašaja Vaše reforme? Hvala. Gospodin ministar Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Ja sam nekoliko puta … Zahvaljujem se na pitanju gospodine predsjedniče. Ja sam nekoliko puta rekao, izdignimo se iznad uskostranačkih interesa. Ja sam bio u Rijeci prije koliko 4,5 dana. Dobili ste taj poziv da sudjelujete u javnoj raspravi. Ja sam javnu raspravu o Prijedlogu reforme zdravstvenog sustava proveo pred više od 3000 tisuće. Kad sam dolazio u Rijeku, ulazeći u dvoranu Mislio sam, gledao sam jeste Vi možda sa mnom jer Vi ste tamo domaći, da Vam možda plješću. Nisam Vas vidio. To su bili kolege, to su bili gradonačelnici, to su bili primarci. Vele novinari tisuću ljudi, ja sam skroman pa velim negdje oko 800. Pa je završila ta javna prezentacija Prijedloga reforme. A bio sam i kod predsjednika Mesića i prihvatio neke dobre prijedloge, pa je i predsjednik Mesić rekao… Ja sam pitao predsjedniče mogu ja reći da ste dio reforme prihvatili, ne dio nego veliki dio. Onda sam, kad smo završili javnu prezentaciju, pitao zašto sam dobio pljesak kad sam ušao. Zato jer smo razbili onaj prvi zid demagogije kao što ste Vi sad rekli. Došli smo do ušiju ljudi pa država plaća participaciju za milijun i 800 tisuća ljudi, 355 tisuća umirovljenika, 170 tisuća studenata. Vi čak govorite i da će studenti morati plaćati participaciju. 300, 220 tisuća nezaposlenih, 230 tisuća socijalnih kategorija, 550 tisuća ostalih. Dakle, za milijun i 800 tisuća će država platiti participaciju. Kako vi niste imali vremena doći na javno sučeljavanje, pred tisuću ljudi u Rijeku. Ne znam zašto. Tako niste imali vremena čitati kompletno izvješće Europske komisije koji kaže da je dobro u Hrvatskoj utemeljen Zakon o zdravstvenoj skrbi, pristup vlastitom zdravstvenom kartonu, uključenost pacijenata u odlučivanje, jel'. To je na kraju tog izvješća. Ali vi ste zapravo čitali početak gdje su nas malo kritizirali. I rekli ovako, u Republici Hrvatskoj nismo mogli doći i to je greška Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ostalih, do potpunih podataka, ali da su svi prikupljeni, pročitajte do kraja to izvješće. Hrvatska bi bila lider regije i ona je lider regije i u zdravstvenom sustavu, a rekao sam ne da smo najbolji da smo jedan od najbolje organiziranih sustava u Europi. Tamo gdje nas prozivaju, to su recepti. To ćemo imati na kraju iduće godine primarna zdravstvena zaštita bez papira. Žao mi je što niste doživjeli i ja se još jednom preporučam, doću k vam, osobno k vama predstaviti prijedlog reforme koji je veliki dio. Evo i vaših tisuću Riječana i mojih tisuću Riječana prijatelja, kolega je to prihvatio kao što sam prihvatio neke dobre sugestije predsjednika države i sindikata. Zamislite i tamo su najvećim dijelom, jel' je reforma najvećim dijelom strukturalne prirode. Ali nemojte strašiti ljude, radimo jedan opće prihvatljiv društveni projekt. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedniče. On se prije okreće u grobu ovog trenutka, zbog toga što dajete završni udarac javnom zdravstvu svojom reformom. Rekli ste da tražite konsenzus. Zaista ste uspjeli ja vam čestitam. Stvorili ste najširi konsenzus protiv vas, protiv HDZ-a, protiv vaše zdravstvene politike, protiv vaše odluke, ne razumije./ … i nemoćnih. Ustali su i sindikati i liječnici, i umirovljenici, čak i vaši koalicijski partneri. Gospodine ministre, ponovit ću što sam već rekao. braća Grimm dobili su dostojnu konkurenciju vama. Pričate bajke. Ali ova bajka o zdravstvenoj reformi, posebno je tragična možemo je nazvati i bajkom haračem na plaće i mirovine. Gospodine ministre bajke su se prenosile usmenom predajom. Dajte već jedanput napišite tu vašu reformu da je možemo pročitati. Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani predsjedniče. Pitanje upućujem predsjedniku Vlade. Predsjedniče Vlade doktore Ivo Sanader zašto vi mislite da ravnatelju policije nije mjesto na raspravama o mjerama, kako smanjiti korupciju i kriminal, nego mu je mjesto na ulici. Istovremeno smatrate da jest mjesto na tim raspravama, primjerice državnom odvjetniku koji treba progoniti kriminalce ili predsjedniku Vrhovnog suda koji treba suditi. Moje pitanje glasi, hoćete li predsjedniče Vlade zabraniti ravnatelju policije da i na poziv saborskih radnih tijela govori o onome o čemu cijela Hrvatska bruji? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Predsjednik Vlade gospodin Sanader. Gospodine zastupniče iz ovog vašeg pitanja vidim da sam imao punu potporu kada sam imenovao ravnatelja policije na tu funkciju. I drago mi je. Budući da sam ga ja imenovao, a da ste mu vi dali potporu, doduše ne glasovanjem, pa se to može nazvati malo i jednim licemjernim pristupom, jer sada ga branite tobože, a kada mu je trebalo dati potporu i cijeloj ekipi tome, nije se o njemu glasovalo nego o cijeloj ekipi ministru itd., onda nismo imali tu potporu, ali mi je drago da podržavate i drago mi je da se postižu rezultati. Ali ono što će te dopustiti da kao predsjednik Vlade koji je najodgovorniji za izvršnu vlast, a policija je u sustavu izvršne vlasti da ja odlučujem o tome što je sukladno europskoj praksi kao predsjednik Vlade, kada budete vi predsjednik Vlade, ako to ikada budete, onda ćete vi odlučivati i imat ćete za to potporu javnosti ili nećete imati potporu javnosti. Ja vam mogu reći ovo, istupati u ime Ministarstva unutarnjih poslova može ministar, može državni tajnik ima ih nekoliko, može u određenim situacijama i ravnatelj. Ono što ravnatelj policije ne može, to je politizirati. Ravnatelj policije ne može doći na okrugli stol i govoriti i sasuti paljbu na sve ono što je bilo prije njega, a on sam je bio također dio tog sustava i to je ono što sam rekao da mu nije bilo mjesto tamo. Tamo je bilo mjesta Karamarku, bilo je mjesto državnom tajniku i to je Vlada koju ja vodim. Kada vi budete i ako budete u situaciji da vodite Vladu, onda ćete se vi možda ponašati na drugačiji način. Ali i tada i danas definitivno definitivno mjesto ravnatelju policije, nisam rekao na ulici, vi ste uzeli samo jedan dio. To vam je inače praksa. Rekao sam za radnim stolom, sa policajcima i na ulici. Prema tome, tamo mu je mjesto, a nije da govori što je bilo prije i da izvodi na okruglom stolu, da izvodi određene istinske i retoričke figure kojima se obrušava na one koji su bili prije njega. Ali da zaključim. Glavni ravnatelj policije ima moju punu potporu, a to sam dokazao tim što sam ga na istoj sjednici Vlade, prozvao da nije trebao biti na tom okrugom stolu, nego rješavati ove slučajeve o kojima cijela Hrvatska bruji, pa i vi sada, ali na istoj sjednici Vlade sam ga imenovao i potpisao njegovo imenovanje za ravnatelja policije. Prema tome, ova ekipa ima punu potporu, ali od njih tražim kao predsjednik Vlade i najodgovornijih za izvršnu vlast u ovoj zemlji, tražim da se riješe ovi slučajevi, da se ne politizira, nego da se nađe ne samo ubojica, nego i oni koji su naručili. **Bebić, Luka **Mršić, Zvonimir (SDP)** Da. Dakle, nije problem u tome gdje je bio ili trebao biti ravnatelj policije, problem je u tome što je ravnatelj policije govorio ili što ravnatelj policije govori i što radi. A on je govorio ono što građani misle, a građani misle da pet godina su se zatvarale oči pred problemima i da pet godina se nije suočio sa kriminalom i korupcijom, nego se stvarala lažna slika sigurnosti u Hrvatskoj. Nije odgovoran onaj tko Nije odgovoran onaj tko nosi lošu vijest i ne treba ubiti glasnika loše vijesti, nego je odgovoran onaj tko nije učinio sve da stanje u državi bude bolje. Nije problem u ravnatelju policije, problem je u tome da premijeru nema više tko da piše pohvale i da je slučajno bilo glasanje o ravnatelju policije u ovom Saboru, ja bih dao potporu za tu odluku, kao što dajemo potporu vama što ste imenovali Fabera ravnateljem policije. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Lijepo je to čuti da bi dali potporu. Na redu je gospodin zastupnik Zdravko Ronko. Izvolite. **Ronko, Zdravko (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, članovi Vlade. Ja bih pitanje uputio premijeru. Naime, Opća županijska bolnica u Pakracu je u debelom minusu, grijanje je staro 27 godina i na izdisaju je, kuhinja je u izuzetno lošem stanju, u praonici je temperatura ili ne silazi ispod 40 stupnjeva, nema ni hitnog prijema. Zato u Pakracu imamo donedavnog ravnatelja bolnice zbog koga je sud po konačnim presudama odredio isplatu 2,6 milijuna kuna jedno zbog smrti 30-godišnje majke dvoje djece, a drugo zbog teške invalidnosti jednog dječačića od šest godina koji je ostao bez ruke. Bolnica nema toga novca a 5.11. ministar upućuje bolnicu na proračun Požeško-slavonske županije. Isto tako, dozvolite da vam kažem. Ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Požegi pošto je nagrađen ravnateljstvom obiteljskog centra, o tom po tom, ali načinio je milijunsku štetu koja je presudom suda takva i određena konačnom presudom i mi smo pred ovrhom u tom domu. Dom nema novca osim da 150 korisnika ne jedu i da 50 zaposlenika ne primaju plaću. Ministar također upućuje dom na Požeško-slavonsku županiju odnosno njen proračun. Dakle, gospodine premijeru županija je doista voljna financijski pomoći, to je točno ali imamo jedan problem. se ne razumije./… smo namirivali banke i vjerovnike, do sada je to nekakvih 40 milijuna kuna, dakako oni su nam sjeli za vrat a to je od one štete 300 milijuna kuna u kojoj je sudjelovala ili koja je načinjena i uz pomoć Vlade Republike Hrvatske. Mi predsjedniče novca nemamo za te naputke našeg ministarstva pa vam ja usrdno upućujem jedno korektno pitanje. Kad ćete se vi konačno uključiti u namirenje ove štete? Hvala. Gospodin premijer Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Evo, ja ću vas pozvati da vi dođete još jedanput na razgovor s ministrom financija pa da vidimo još jedanput jer vi ne samo usrdno predlažete da se mi uključimo nego i usrdno i konstantno govorite o šteti od 300 milijuna kuna i uporno. Ministar financija ima druge podatke i on ih je iznio u javnosti. Ja sam za to, sjednimo jedanput ali ozbiljno dođite u ministarstvo sa svojim suradnicima, donesite sve dokumente da konačno vidimo gdje je ta šteta i kolika je ta šteta i da vidimo što država zaista može pomoći ne samo vama nego bilo kojoj drugoj županiji. Mi smo otvoreni za pomoć županiji ali ne na način da kažete da je učinjena šteta 300 milijuna kuna i to s utjecajem Vlade ili kako ste već formulirali. Prema tome, dođite u Ministarstvo financija. Mi smo spremni sjesti, vidjeti. Iznesite sve dokumente, argument. Vidjet ćemo i proučiti kolika je ta šteta bila i šta država može pomoći. Ja vam drugo ne mogu odgovoriti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Ronko. Izvolite. Hvala lijepa na odgovoru. Ali dakako nisam zadovoljan jer nekoliko smo puta bili kod ministra Šukera. Prvo, neozbiljno se ponašao kad su u pitanju brojke i ja bih molio da mi nađete nekog drugog sugovornika. Osim toga, ja sam vas molio negdje desetak puta da nam se javite da bi mogli mi sjesti s vama jer s njime to ne vrijedi, to vam ja kažem jasno i glasno. E sada, ako ćemo se tako dogovoriti da možemo sjesti moja ekipa i vaša da ali s njim nema koristi. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I prije stanke još gospodin Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moje pitanje ide potpredsjedniku Vlade ministru gospodarstva, rada i poduzetništva i ono što je najvažnije skrbniku koalicijskog sporazuma a glasi. Detaljno sam pročitao program Vlade. Tamo piše da će koalicija raditi za razvitak i blagostanje Hrvatske. Nigdje u tom sporazumu nisam našao slijedeće stavke tisuća radnika otpustiti, turističke apetite reducirati, plaće zamrznuti, poreze povećavati, brodogradilišta rasprodati. Moje pitanje glasi, postoji li još neki tajni program Vlade koji predviđa otpuštanje 50 tisuća radnika, zamrzavanje plaća i povećavanje poreza a koji javnosti nije poznat? Hvala. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Gospodine saborski zastupniče, drago mi je da čitate program Vlade jer imate puno toga naučiti iz tog programa. S obzirom da vaše pitanje ne mogu smatrati previše ozbiljnim ja ću se ipak potruditi ozbiljno odgovoriti i reći vam slijedeće. Dakle, usprkos činjenici da se i u Hrvatskoj osjećaju posljedice financijske krize i to prije svega na realnom sektoru, financijske krize koju naravno nije uzrokovala ni ova, ni bivša, ni bilo koja druga Vlada nego je definitivno posljedica globalnih kretanja koja dolaze prije svega sa američkog tržišta, usprkos dakle činjenici da se kriza itekako osjeti i osjećat će se u periodu koji je ispred nas sa pokazateljima stanja u hrvatskom gospodarstvu vi možda i jeste nezadovoljni a ja ću reći stopa nezaposlenosti na primjer govori u prilog činjenici da je koncem 10. mjeseca ove godine 23 tisuće 610 osoba manje nezaposleno u Hrvatskoj nego u istom mjesecu 2007. godine, da je naša stopa gospodarskog rasta iako naravno smanjena daleko veća od stope gospodarskog rasta u zemljama s kojima se najčešće želimo i volimo uspoređivati. Mislim na zemlje Srednje Europe. I usprkos činjenici da je kriza tu mi i danas govorimo o tome da vjerujemo kako će se eventualno smanjiti trend odnosno brzina pada nezaposlenosti ali ne govorimo i nikad niste čuli od bilo kojeg člana Vlade da će dolaziti do velikih otpuštanja na koja vi evo prizivate i koja vi ovdje spominjete. Poštovani gospodine zastupniče, pročitajte još jedanput program Vlade. Kao što sam rekao imat ćete što iz njega naučiti. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Slušaju odgovor gospodina potpredsjednika ja sam stekao dojam kao da ne živimo u istoj zemlji. Sve ovo što sam nabrojao moglo se naći u samo jednom broju bilo kojih dnevnih novina u posljednjih tjedan dana. Ali ja sam se nadao da barem ako već niste objavili imate nekakav program kako izaći iz ove situacije, to je bilo moje pitanje i zbog toga sam zabrinut jer mi se čini da sve mjere koje se vuču ovisi o trenutnoj inspiraciji članova Vlade pa nam se onda u toj inspiraciji, malo se zaigramo pa nam se dogodi ono da nam se zbog onog Božića smije cijeli svijet. A nažalost mislim da više nećemo imati toliko razloga za smijeh nego za zabrinutost. niti zadovoljan a i zabrinut sam odgovorom na moje pitanje. … /Upadica: Zahvaljujem./ … A koalicijski program ću ja, ne bojte se i dalje čitati jer tamo ima dosta toga što je napisano što se ne provodi, ne bojte se za to. Hvala. Obavještavam da je Odbor za europske integracije zakazao sjednicu danas u 14 sati u dvorani Josipa Šokčevića i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj sutra u 8 i 30 sati u dvorani Janka Draškovića. A sada stanka do 12 i 20 kada nastavljamo sa postavljanjem zastupničkih pitanja. 12 i 20. Hvala. Hvala.